Уважаеми дами и господа, съгласно прието от нас решение за включване на самостоятелна точка непосредствено след почивката относно Освобождаване на управителя на Националния осигурителен институт, ви информирам следното. Вчера с вх. № 010-00-32 в 16,12 мин. в деловодството на Народното събрание е регистрирана молба от Сотир Георгиев Ушев – управител на Националния осигурителен институт.

от Кодекса за социално осигуряване. 24 февруари 2010 г., гр. София. С уважение Сотир Ушев.” компетентността за освобождаване е на Народното събрание и произтича от Решението за избиране на управител на Националния осигурителен институт, чета го дословно: „Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 37, ал. 1 и чл. 39 от Кодекса за социално осигуряване реши: Избира Сотир Георгиев Ушев за управител на Националния осигурителен институт с мандат 4 години”. Решението е прието от Четиридесетото Народно събрание на 21 май 2009 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание. Компетентността за избор и съответно за предсрочно прекратяване на мандата е на Народното събрание. ви е раздаден и сте се запознали със служебен проект, изготвен въз основа на молбата на господин Сотир Ушев до Народното събрание, от 24 февруари 2010 г. Предлагам ви проекта за решение:

и чл. 37, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване, както и във връзка с подадена оставка пред Народното събрание РЕШИ: Освобождава Сотир Георгиев Ушев като управител на Националния осигурителен институт.” Имате думата за становища и мнения. Не виждам желаещи за изказвания. Подлагам на гласуване проекта за решение, с чието съдържание ви запознах. Гласували

е прието. Връщаме се към обсъждане на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения. Запознахме се със становищата и докладите на

отношение, господин заместник министър? Не. Откривам разискванията по обсъждания законопроект. Моля народните представители, които желаят да се изкажат, да дадат съответен знак. Доктор Желев, заповядайте. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми колеги! Действително, този законопроект предизвиква особен интерес, защото, законопроект предизвиква особен интерес, защото, според вносителя, той има за цел преодоляване на практически проблеми при прилагането на закона, усъвършенстване на неговите разпоредби и гарантиране на качеството и достъпност на медицинската помощ. На пръв поглед това изглежда логично, като се има предвид, че промяната или преструктурирането на сектора се нуждае от финансова и нормативна обезпеченост. Според мен, това е само на пръв поглед, защото промяната на нормативна база - цялата или отчасти, трябваше да предхожда реалните действия във реформата. Това е моето мнение.

Философията на промяната, според мен, трудно се долавя и се свежда до определени административни и финансови принуди с цел отпадане на определен тип лечебни заведения.

която всички ние сме съгласни, че трябва да стане. Защо? Досега сме свидетели на твърдение, че лечебните заведения в България са прекалено много и от голяма част от тях няма нужда.

Широката формулировка за понятието „специализирана болница” в съчетание с изключително либерализирания режим на регистрация на лечебните заведения, коeто предлагате, по никакъв начин не кореспондира със заявените намерения да оптимизирате структурата на сектора.

се създават нови структури и се дава възможност съвсем безконтролно това да се случи без да е ясно къде и какви потребности и нужди ще покриват. Така излиза от предлаганите членове. Внимателно съм чел предизборната ви платформа относно здравеопазването. Там сте записали, че ще промените статута на лечебните заведения като търговски дружества в статут, адекватен на извършващата се в тях медицинска дейност.

тази ваша програма пише: „Въвеждане на здравна карта на България като основен инструмент на държавната власт за осигуряване на достъпна и качествена медицинска помощ”. С предлагания обаче § 15, касаещ промяната на чл. 30 и отпадането на чл. 33, практически се отказвате изобщо от изработването на здравна карта, основаваща се на определени, ясни демографски, здравни, социални, географски, инфраструктурни характеристики, обуславящи определени здравни нужди, и свеждащи т.нар. здравна карта, било тя областна или национална, до обикновена регистрация на определен брой лечебни заведения, които отговарят на определени стандарти.

Всъщност, чрез предлаганото изменение на закона по никакъв начин не става ясно как се определя здравната нужда, нуждата от здравна помощ и по какъв начин се отговаря на тези потребности.

основната цел на здравната реформа, която започнахте, е качеството на медицинската услуга – безспорно добре като цяло, ако не се превръща в самоцел. Качеството на услугата обаче определено зависи от спазването на определени стандарти, в случая медицински. Но постигането на така желаното качество предполага и взискателен контрол, оценка и преценка за дейността на всяка здравна структура. Може затова да сте записали във вашата програма, че ще се въведе независима система за акредитация на лечебните заведения, основаваща се не само на техния материален и кадрови ресурс, но главно на качеството и резултатите от извършваната в тях дейност. Поредно разминаване Поредно разминаване с намеренията и това, което предлагате, има в § 42, касаещ промяната на чл. 88. Практически се отказвате от акредитацията като възможност за оценка и преценка на възможността за оказване на качествена здравна услуга. Защо – не ми е много ясно. Четвърто, в § 55 от Преходните и заключителните разпоредби предлагате преобразуването на диспансерите от собственика им в друг тип лечебни заведения и вливането им в друго лечебно заведение за болнична помощ. Като оставим настрана неяснотите по процеса на преобразуването и начина на вливането, резонно възниква въпросът защо. Защо предприемаме поредното упражнение на гърба на структури, доказали своето място и необходимост в системата, особено онкологичните и тубдиспансерите.

Едно уточнение: Първите диспансери са възникнали във Франция през 1920 г., именно за да обхванат социално значими заболявания като онкозаболяванията, туберкулозата, така че това мнение не е покрито. Може би някой иска да ги пусне на пазара на медицинската услуга?! Това също прозвуча в обсъжданията в комисията. Но какъв пазар – на онкозаболяванията и на туберкулозата?! Как си го представяте?! За мен звучи цинично! Най-вероятно не приемате и не ви харесва начина на финансиране. Това е обяснимо. Тези структури са доказали,

работата им, която има изключително социален ефект. Не смятам, че те трябва да бъдат пипани на този етап. Няма да направим нищо или ще направите поредния експеримент, който не е добре преценен от страна на рисковете.

определи статуса и статута на университетските болници. Доколкото разбирам, ще има отделен законопроект, който ще третира този въпрос. Това е добре,

Трудно ще убедим обществото, че работим в негова полза, ако не работим съвместно и не предоставим онази нормативна база, която действително би решила тежките проблеми в здравеопазването. мен имаме възможността да работим съвместно и да постигнем необходимия консенсус. Дано това се случи между двете четения. Благодаря ви. Няма. Други народни представители, които желаят да участват в разискванията? Заповядайте, доктор Сахлим. Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Разглеждаме предложение за промени в основен закон за системата на здравеопазването. Приветствам управляващите, че правят тези промени. Много голяма част от тях бяха дългоочаквани. Те уреждат неуредени досега пропуски в системата. Става въпрос за съдебно-медицинските експертизи, поемането на финансовите разходи от съдебната система, а не от болницата, уреждане на някои въпроси, свързани с експертните решения, решения, опит за уреждане на статута на структурите за долекуване – хосписите. Други колеги от нашата парламентарна група ще

дебати и проблеми в системата, особено след ситуацията с общинските и малките болници - става въпрос за диспансерите. Според нас проблемът не е в това как се наричат структурите – дали са диспансери или ще се наричат по друг начин. Става въпрос за структури, които се занимават със социално значима патология. Основната част от колегите, които не подкрепят преструктурирането на диспансерите, отбелязват опита да се посегне може би на тяхното финансиране. В момента те получават средства по клинични пътеки и са субсидирани от държавата чрез бюджета на Министерството на здравеопазването, както и чрез делегираните бюджети през общините. Смята се, че целта на предлаганата промяна е отнемане на финансов ресурс. Остава открит въпросът кой ще дофинансира диспансерната дейност, защото става въпрос наистина за социално значими болести, касаещи бедните и уязвими слоеве на нашето общество. Диспансерите са четири вида – психодиспансери, онкодиспансери, тубдиспансери (известни с това название, но всъщност това са диспансерите за пневмофтизиатрични заболявания) и кожно-венерологични диспансери. Що се отнася до последния вид диспансери, мисля, че тяхното наистина безболезнено вливане в други структури няма да предизвика нито дебат, нито проблеми. Уважаеми колеги, не знам колко от вас знаят, че психодиспансерите обслужват хора, които постъпват там с прокурорско решение. Не знам колко от вас знаят, че 60% от психично болните, които се лекуват в психодиспансерите, са неосигурени. Не знам колко от вас знаят, че 50% са без средства за лечение. Вярно, Вярно, не са грижа на държавата, но често семействата им са абдикирали от задълженията към тях и те отиват към маргиналните групи на обществото. Но те са социално значим обществен проблем, защото са проблем на всички ни! Държавата не може да абдикира от този свой ангажимент. Тубдиспансерите, за съжаление, са структури, които се свързват с бившата съветска система, но те имат изключително сериозни ангажименти по издирването, по ранната диагностика, по диспансеризирането, по наблюдението, по проследяването на тази хронична болест, по предпазването от рецидиви! За съжаление, заболеваемостта в България от туберкулоза е висока в сравнение с тази в европейските страни. Тези структури се занимават не със заболявания и с пациенти, които идват и заминават, решават си проблема и отиват, биват вградени отново в обществото. Тези структури се занимават с пациенти, които наистина са хроници, които искат ангажимент от страна на държавата и обществото. Онкодиспансерите. Зададох въпрос на заместник-министъра, който присъства в Комисията по здравеопазването: каква е целта всъщност на тяхното преструктуриране? Отговорът беше, че те трябва да функционират при пазарни условия и че трябва да бъдат конкурентоспособни. са онкодиспансерите в България. Докато закритите общински болници обслужваха примерно население от 30-40 хил. души на 3-4 общини, 12-те онкодиспансера в България обслужват по 3-4 области. За каква конкурентоспособност точно говорим? Кой ще се конкурира – онкодиспансерът в Русе с този в Стара Загора ли? Мисля, че тук трябва да се преосмисли идеята за преструктуриране. Недоумение буди предложението психодиспансерите да се превърнат в центрове за психично здраве, но онкодиспансерите да се превърнат в предложените структури ще бъде наистина нонсенс. Тези онкоболници водят раковия регистър. Националният раков регистър на България е създаден и функционира от 1956 г. е хвалила за нещо през тези години, това е било воденето на регистър. Колегите лекари знаят какъв голям проблем е това, че ние например нямаме регистър за диабетно болните, за болните с хипертония.

Европа в момента дава средства за финансиране на други страни, за да си изградят онкологичен регистър. България е на път да разруши нещо, което функционира. Големият проблем на това, което се предлага като преструктуриране за диспансерите, е, че не е ясно точно с какъв статут ще бъдат тези преобразувани лечебни заведения. Ясният статут и формирането на точно определена визия е нещо изключително важно, особено когато става въпрос за диспансерите. Като втори акцент искам да обърна внимание на едно предложение в този законопроект, свързано с медицинските центрове, които многопрофилните болници могат да създават. Ние смятаме, че това е откровен опит да се заобикаля извънболничната помощ, защото, съгласете се, че болница, която си е създала поликлиника от типа на онези поликлиники, естествено че ще приема пациенти през тази структура. Няма защо пациентът да отива при джипито или при специалиста в извънболничната помощ. Смятаме, че трябва да се помисли върху разумен изход от тази гледна точка. В комисията ние не подкрепихме предложените промени именно заради съображенията и особено заради предложеното преструктуриране на диспансерите. Смятаме, че между първо и второ четене трябва да се получат

Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, искам само да доразвия тезата, засегната от колегите по отношение на закриваните според този законопроект лечебни заведения, наречени диспансери. Без тази форма на лечебно заведение е със своята история и практика в Европа и в България още от началото на миналия век. Неслучайно се разграничава от всички останали болнични и извънболнични заведения. Това, което е посочено като мотиви с цел уж създаване на по-специализирани болнични структури, просто не издържа от това, което се пише и това, което би станало на практика. Няма по-специализирано лечебно заведение в този момент от един диспансер. Всичко там е насочено в точно определени патологични случаи – не само като лечение, но и като превенция, като издирване на потенциално застрашени от съответните заболявания лица. Другото, което чух в доклада на Здравната комисия от господин Иванов че това се прави с цел да се подобри финансирането, като освен от публично финансиране, да се финансира и от частни лица или частно финансиране. Аз не виждам как ще се случи това. Ясно е, че в този момент тези лечебни заведения са може би единствените, които се финансират по няколко начина: освен по здравни пътеки, които които има в този момент за тяхната специализация, и от средствата, отпускани от Министерството на здравеопазването, и отпусканите безплатни лекарства, предвид на значимостта на заболяванията на тази група пациенти – граждани на

Много се притеснявам, че, пускайки ги по линията на пътеките само като финансиране (в доклада се казва – тази година има, но догодина те ще останат недофинансирани), специалистите в тях ще се разпилеят и просто няма да се случи това, което уж се декларира, че си поставяме за цел – по-достъпно и по-качествено здравеопазване. От друга страна, искам да дам пример на вас, медиците, които може би не познават ситуацията на един подобен случай в гр. Пловдив – моя избирателен район. Това е закриването на Диспансера за белодробни заболявания и превръщането му само в Специализирана болница за белодробни заболявания. Това е една от причините там да има хронично недофинансиране и тя сега е на ръба на фалита. Това очаква всички диспансери, които преминат в подобен род специализирани болнични заведения. Защо трябва да правим проба–грешка, да отчетем, че е грешно и да се върнем отново на нещо, което е утвърдено и видимо добре работещо? МИХАЙЛОВА: Благодаря Ви. Има ли реплики към изказването на народния представител Захари Георгиев? Не виждам желание. Народният представител Янаки Стоилов има думата Госпожо председател, господа народни представители! Законопроектът, който ни е представен, съдържа редица противоречиви решения. Той създава впечатление, че все едно е писан от различни групи по интереси. Какво ми дава основание да направя тази констатация? Прави се мъчителен опит да се възстанови скъсаната връзка между доболнична и болнична помощ, като към доболничната помощ ще могат да се създават стационари с до 10 легла, в които пациентите да престояват до две денонощия. В същото време към болничните заведения се предвижда създаването на медицински центрове и други форми, които да създадат контакти между тези две дейности. Законопроектът не предлага никакво отклонение от функционирането на болниците като търговски дружества, а в същото време се въвеждат административни ограничения, с така наречените нива на компетентност, които ще бъдат определени незнайно по какви критерии само от министъра на здравеопазването, без те да са посочени в законопроекта. Реформата, която се предлага, съдържа претенцията за по-високо качество, например чрез предписвания по-висок брой специалисти, но забележете, въведено не чрез изисквания на управляващия орган – министерството, а чрез органа, който извършва разплащанията – ръководството на Националната здравноосигурителна каса, при това със съмнителна законосъобразност. В същото време законопроектът ни предлага стъпки в обратната насока – премахване на задължителната акредитация на лечебните заведения, и критериите за разкриване на болниците стават много по-облекчени. Премахва се изискването за основни медицински специалности и законопроектът създава много по-малки изисквания, за да може да бъде открита болница. Пита се как се съчетава действието на правителството по същество с въвежданите ограничения, включително от финансов характер, да намали броя на болниците, а либерализира режима на тяхното създаване по закон. Другата група проблеми, които този законопроект създава, е продължаващото оттегляне на държавата от грижата за здравето и лечението на гражданите. Това се потвърждава от отпадането на медицинските потребности на населението и на други социални изисквания като критерии при съставянето на здравните карти. единствено някои технически изисквания за определена апаратура, за специалистите, които трябва да работят, пренебрегвайки редица показатели, които определят здравните нужди на населението. Тук вече стана дума за предлаганото по същество закриване на диспансерите чрез тяхното преобразуване или вливане в други лечебни заведения. Вярно е това, което беше казано, че до края на годината са предвидени финансови средства от бюджета за дейността на различните видове диспансери, но никой не пое ясен ангажимент дали финансиране от бюджета ще бъде предвидено за тези структури през 2011 г., а това ще бъде и трудно, ако те преминат в състава на други лечебни заведения. Смятам, че няма никакви основания да се отказваме от тази форма, която има своето място и която съчетава елементи на болнична и доболнична помощ, на профилактика, на информация за различни групи заболели лица. Забележете каква е най-голямата опасност, ако държавата спре или намали значително средствата от бюджета, с които се финансира дейността на диспансерите. Броят на неосигурените лица е много голям, а той ще се увеличава с въведените по-високи изисквания, тъй като лицата трябва да са поддържали поне в течение на три години своите здравноосигурителни права. Една голяма част от тях са не само недобросъвестни, една част от тях са и лица в социално неравностойно положение, които и по-често заболяват от тези болести, които са предмет на дейност на диспансерите. Тези лица, ако трябва да разчитат на клиничните пътеки, изцяло ще бъдат извадени от системата, а забележете – има заболявания, които са от значение не само за боледуващия, а за цялото общество поради тяхната заразност и други причини за тяхното разпространение. Така че не би следвало по никакъв начин държавата да се оттегля от тази дейност, която е социално значима и от медицинска, и от обществена гледна точка. Предвижда се отпадане на облекченията за наемане на кабинети от лекарите в доболничната помощ и зъболекарските кабинети там, където те се намират в сградите на бившите поликлиники. Ако някой просто поставя въпроса за правилата на конкуренцията, трябва да има предвид, че в някои от тези сгради поне отчасти ще се настанят други по-печеливши дейности. И най-накрая – ние ще направим предложение, което да създаде условия за подкрепа на редица от общинските болници, но не само по критерия отдалеченост, който се предвижда, а да се отчетат редица други фактори, които са не по-малко важни, а именно географски, демографски и социални показатели. При това положение държавата може наред с финансирането, което върви през Касата по клинични пътеки, да отдели допълнителни средства, които да дадат възможност на такива лечебни заведения, в, да ги нарека, проблемни общини, които имат в общи линии необходимия капацитет, да могат да продължат да съществуват и да обслужват населението на своята територия, което те и досега правят къде по-добре, къде не съвсем. Ето това са моите бележки по законопроекта. Те именно ми дадоха основание в съвкупността си да гласувам против него, най-малкото докато не бъдат отстранени тези недостатъци, ако това въобще се вмества в разбиранията на управляващите и волята за търсене на такива решения. Благодаря.

госпожи и господа народни представители, през 1999 г. е приет Законът за лечебните заведения. Това е тридесетата поредна поправка на този закон! Това го казвам като информация за тези, които знаят, че това е един от законите, който регламентира предимно структурата на лечебните заведения в България. Има и друг основополагащ закон – Законът за здравето, който урежда обществените отношения в сектор „Здравеопазване”. Има и друг функционален закон, който е Законът за здравното осигуряване. Предмет на нашата дискусия сега са промените в Закона за лечебните заведения. Аз искам първо да спомена, че има доста положителни моменти в този закон, които трябва да бъдат подкрепени. На първо място, това са промените, свързани със статута и дейността на болниците, облекчаването на регистрационните и разрешителните режим, както и гарантирането на качеството и достъпността на медицинската помощ. Има и други положителни моменти, като например уреждането на осигурителния статус на специализиращи лекари – нещо, което досега не беше направено. Похвално е, че се намира решение в тази посока. Такъв един основополагащ законопроект, според мен трябваше да бъде разгледан задължително и обсъден във Висшия медицински съвет и в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Казвам това не защото не знам, че няма задължение за такова обсъждане, особено във Висшия медицински съвет, но но ми позволете да бъда доста съпричастен към темите на социалното партньорство и съм убеден, че когато един законопроект е съгласуван в тези институции,

Аз искам да се спра на няколко момента в законопроекта, които според мен пораждат известни притеснения. На първо място, това е § 2 във внесения законопроект, с който се дава възможност на лечебните заведения за стационарна психиатрична помощ, ако бъдат трансформирани в такива, или на центровете за психично здраве, да предоставят социални услуги. Уважаеми дами и господа, въпреки че е отбелязано, че това трябва да става по реда на Закона за социално подпомагане, има няколко аргумента, които искам да споделя с вас, за да може между първо и второ четене този въпрос да бъде решен. На първо място – функциите на лечебните заведения, така както са изписани в закона, не включват изпълнението на тази задача, тоест не включват предоставянето на социални услуги. На второ място – съгласно Закона за социално подпомагане различни са субектите, които предоставят социални услуги и между тези субекти не са записани лечебните заведения. Ако искаме да бъдем достатъчно коректни, независимо от това, че има изискване да бъдат регистрирани, съгласно Закона за социално подпомагане да бъдат регистрирани в Агенцията за социално подпомагане, трябва да бъде уреден и този въпрос. На следващо място, искам да кажа няколко думи за § 4, където отпада делението на лечебните заведения за болнична помощ в зависимост от териториалния обхват на обслужваното население. Очевидно е, че аргументите в тази посока са основателни, изхождайки от правото на избор на пациентите, но притеснителното в този параграф е, че се въвежда така нареченото ниво на компетентност. Преди малко беше казано, че това ще стане в наредба. Не са ясни критериите и какво ще следва, ако лечебното заведение, което има определено ниво на компетентност, извършва дейност, която е над това ниво или под това ниво, не дай си Боже. На следващо място, искам да спра вашето внимание на това, че диспансерите всъщност отпадат като такъв тип лечебни заведения. Предвижда се евентуално като една от възможностите за преструктуриране те да бъдат влети в лечебните заведения за болнична помощ. При това обаче трябва да имаме предвид факта, че към днешна дата по-голямата част от диспансерите – само 3, са с държавна собственост от всички 46. Всички останали са общинска собственост. Притеснителното в случая е, че не е разписано в законопроекта какво става с активите им. Известно е, че общините са влели достатъчно средства в тях. Дали тези активи стават част от активите на лечебните заведения за болнична помощ? Вероятно се предполага, че това ще бъде уредено със статута на преобразуваното заведение от самия собственик. На следващо място, се въвежда изискване за осигуреност на лечебните заведения за болнична помощ с медицински специалисти на основен трудов договор. Уважаеми колеги, обърнете внимание на този факт! Никъде в трудовото законодателство на Република България не е уреден изчерпателно въпросът за така нареченото основно трудово правоотношение. Основното трудово правоотношение не се свързва с работното време, продължителността на труда или квалификацията. Водещо следва да бъде качеството и достъпът до медицинска помощ, които се определят от други критерии, а не от вида и типа на договора на съответния изпълнител. Още повече, че ние съвсем наскоро приехме промени в Кодекса на труда, в които дадохме възможност на всички български граждани, в това число и на лекарите, да имат възможност да сключват трудови договори на два часа, на четири часа, през определени дни от седмицата, през определени дни от месеца, така че понятието „основен трудов договор” влиза в драстично противоречие с българското трудово законодателство и според мен поражда известни притеснения. На следващо място - като основание за заличаване на регистрацията, респективно на разрешението за извършване на дейност на съответните лечебни заведения, се въвежда така нареченото изискване или по-скоро „неосъществяване на дейност повече от шест месеца”. При такова неосъществяване на дейност повече от шест месеца министърът на здравеопазването или съответният орган, който регистрира лечебното заведение, има право съществуването на лечебното заведение, при положение че повече от шест месеца то не упражнява тази дейност. При условие, че нововъзникнали лечебни заведения нямат право да сключват договор с финансиращи

има право, а след това в продължение на шест месеца той няма как да сключи договор с финансиращ орган. На него това му е забранено от Националния център по здравеопазване трябва да му отнеме разрешението или да му отмени регистрацията. Това според мен е абсурдно. По някакъв начин трябва да се намери решение на този въпрос. Аз разбирам основанията на вносителите, но те не трябва да бъдат предмет на този закон. На следващо място, в § 14 е казано, че областната комисия представя на министъра изготвена областна карта, включително и предложение за преструктуриране на лечебните заведения за болнична помощ. Уважаеми колеги, ако тези областни комисии не стигнат до съгласие, какъвто се очаква да бъде изходът в по-голямата част от областите, какво става? Те няма да могат да представят предложение до министъра на здравеопазването и няма да има Национална здравна карта В какви срокове трябва да бъде представено това предложение? Всичко това са въпроси, които според мен трябва да бъдат малко по-прецизно решени. И последното нещо, което искам да кажа, е за възможността лечебните заведения да създават обединения, така наречените консорциуми, по реда на Търговския закон. Това са доброволни обединения на търговци за осъществяване на определена дейност, в случая на оказване на медицинска помощ. Не могат да сключват договори поотделно, а могат да сключват договори единствено и само от името на консорциума. Забележете обаче, че в състава на консорциума лечебните заведения се задължават по силата на този закон да отговарят единствено и само на изискванията на Националния рамков договор, а другите изисквания, които са за другите лечебни заведения, не фигурират като изискване за сключване на договор. Според мен това са възможности, които трябва да бъдат променени при окончателното приемане на Закона за лечебните заведения на второ четене. Това бяха бележките ми към предложения проект. Благодаря за вниманието.

кавалерските отношения не влияят, когато говорим за политика. Преди да започна своето изказване се обръщам към всички народни представители, че днес разглеждаме един изключително важен

нарочно исках да чуя какво ще ни кажат от опозицията, за да мога да дам нужните аргументи и факти за необходимостта от приемането на този законопроект. Ще започна изказването си с това, че преди да създадем този законопроект, за разлика от всички тук, които говориха преди мен, искам да кажа, че нито един министър в последните осем години не си направи труда да направи доклад за състоянието на здравето на нацията. Уважаеми колеги от опозицията, когато показвате една огромна загриженост за българското население, имайте предвид това. Ако вашите министри бяха си направили бяха си направили този труд, а виждам иронични усмивки, да видят какво е реалното състояние на здравето на хората, да видят демографските проблеми, тогава бих приел част от критиките, които вие дадохте тук като аргументи. След като направихме този задълбочен анализ за здравословното състояние на нацията, ние преминахме към нещо изключително важно, а именно да направим, да създадем критерии за лечебните заведения. Когато тук преди малко говорехте, казахте, че това да се създават критерии и да се закриват болници на финансов принцип е нарушение. Уважаеми колеги, държавата е тази, която гарантира здравето и живота на всеки български гражданин, и само държавата има право да създава критериите, по които да работят лечебните заведения. Тоест да гарантират, че това лечебно заведение няма да нанесе вреда на пациента. Уважаеми колеги, тук бяха отправени доста упреци за това на какъв принцип се създават и преструктурират лечебните заведения. Искам да кажа, че създаването и структурирането се обосновават на базата на Национална здравна карта, която, забележете, се състои от регионални. Регионалните са в основата на създаването на Националната здравна карта, като в съответните региони със специалисти, на базата на експертност, е направена именно тази регионална карта – нещо, което в момента също беше пропуснато. Когато определяме, че едно лечебно заведение трябва да работи 24 часа, то трябва да осигурява прием 24 часа. Трябва да има специалисти, и то двама специалисти, трябва да има нужната техника, оборудване, за да могат пациентите, постъпвайки в това лечебно заведение, да получат действително адекватна лечебна помощ. Това били финансови критерии, това било изискване на Националната здравноосигурителна каса – на финансов принцип да определяме кои лечебни заведения да остават. Уважаеми колеги, абсолютно погрешно разбрано, няма такова нещо. Може би точно това, което казвам за четирите критерия. Толкова ли са много, за да можем да осигурим на българските граждани качествено лечение?

вие направили ли сте усилие да проверите дали в последните две години и половина се води регистър за онкоболните? Уважаеми управляващи, от две години и половина е занемарен и не се води регистърът за онкоболните. За това можете да направите справка в Националния онкологичен център, защото аз съм се поинтересувал дали акуратно се води записът за онкоболните.

Когато говорихме за психиатричните диспансери, там имаше абсолютен консенсус за създаването на такива дневни центрове, които съответстват на съвременните критерии и разбиране за психично здраве и лечението на психиатрично болните. Създаването на такива дневни центрове не е измислено сега. Ние заимстваме от добрите европейски практики - да може да се наблюдава както

в тези диспансери. Може би господин Стоилов не знае и тук беше споменато за социалната функция. Именно социализацията на тези пациенти, които са с психични заболявания, участието им в тези дневни центрове и извършването на елементарни умения и познания създава възможност на тези хора да се чувстват пълноценни в обществото. Именно това е функцията на тези дневни стационари,

лош пример. С трансформирането на диспансерите те не намаляват възможността си за финансиране. Тук искам малко да поговоря на тази тема. Те запазват своята възможност, защото, ако не знаете, те също работят по клинични пътеки и изпълняват функциите, които се осъществяват и в съответните отделения.

те запазват функцията си. Тук не виждам никаква форма за притеснения от народните представители. Не би трябвало да се притесняват, тъй като те не променят, напротив – ние даваме възможност на тези трансформирани, да могат да бъдат специализирани отделения, да могат да продължат да функционират, като запазват един път – Здравната каса, втори път – те се финансират от държавата по програми, трети път – водят допълнителна лечебна дейност. Тоест нямаме никакъв проблем. Само промяната на това, че по някакъв начин ги вкарваме в общата система на здравеопазването, забележете, в общата мрежа, не би трябвало да ви притеснява, тъй като те досега съществуваха някак си самосиндикално. Какво имам предвид? Имам предвид, че се извършват успоредно дейности. Примерно в онкодиспансерите – и там лекуват, и там оперират, и там лежат,

в Закона за здравето е записано, че медицинските центрове и досега имат право да имат легла до десет броя. Тоест никой не е вменил някаква нова функция на медицинските центрове. Когато говорим за трансформиране на лечебни заведения, които не отговарят на критериите, и създаването съответно на медицински центрове с наличието на легла, това не противоречи и не е нов елемент. Това, че в момента даваме възможност за реализацията му, не би трябвало да води до никакво притеснение.

ние се вслушваме във всички разумни съвети, когато те са насочени в полза на по-доброто здравеопазване и желанието, което политическа партия ГЕРБ има да реформира здравеопазването.

като започнем от източването на лечебните заведения и стигнем до даването на пари под масата, и всички останали нелицеприятни факти, които съпътстват всички пациенти в нашето общество. Предлагам на опозицията да подкрепи на първо четене законопроекта, тъй като една подкрепа ще бъде действително воля за това, че искате съвместно да променим закона, да направим здравеопазването не за партия ГЕРБ и подкрепящи партия ГЕРБ, а да направим здравеопазването за всички български граждани. Затова днес гласуването и вашата подкрепа за закона ще бъде явното ви желание, че искате да има по-добро здравеопазване за нашите деца, за нашите бащи и майки. Нека да оставим теснополитическите пристрастия, да си подадем ръка и между първо и второ четене

Благодаря, госпожо председателстващ. Колега Иванов, аз лично исках да взема отношение и правя реплика, за да кажа, че винаги съм приемал

които посочват как общата смъртност намалява и как продължителността на живота като тенденция лекичко се повишава, което е добре. това е тенденция през последните 10-ина години. Трябваше да бъде внесен доклад от колегата Нанев за 2008 г. Надявам се това да се случи.

дам и факти. Като човек в здравеопазването и загрижен за здравеопазването, мисля, че Вие ще повлияете и ще подкрепите този законопроект на първо четене, за да може наистина да се обединим и да направим здравеопазването

Уважаеми колеги, искам да ви предложа една различна гледна точка по отношение на този законопроект. Очевидно е, че няма човек в тази зала, както и сред аудиторията, която ни слуша – българските граждани, който да не си дава сметка, че това е една от най-важните теми, които разбуниха духовете през последните месеци, а именно здравната реформа, която провежда правителството. Очакването е този законопроект да даде отговор на много от поставените въпроси, на много от реалните проблеми, които възникнаха във връзка с провежданата политика в здравния сектор. Очакването е този законопроект да даде отговор на въпроса какво се случва със закритите болници или преструктурираните – ако използваме езика на управляващите, по какъв начин се преструктурират в друг вид здравни заведения. За съжаление отговор на тези въпроси не се съдържа в този законопроект. Заявката на представителите на правителството е, че те не възнамеряват да отговарят на тези въпроси чрез предложенията между първо и второ четене. Нещо повече, бих казала, че решенията, които той предлага, противоречие със заявеното от правителството за здравната реформа. Ще се обоснова. Какво очаквах да видя в този законопроект? На първо място, да се регламентират някои от лансираните от здравния министър и от други дейци, които участват в здравната реформа, теми като например създаването на спешните кабинети, които трябва да заместят закритите болници, като например болниците за долекуване, каквато беше първоначалната идея, като например защитените болници – една идея на опозицията, подкрепена от премиера Борисов, да се регламентира гратисният период, който премиерът даде на болниците в рамките на една година, за да се приведат в съответствие, и самият на превръщане на едно лечебно заведение в друго. Очаквах да видя що е то спешен кабинет, за да не изпада министърът в смешна ситуация, в каквато се оказа в Бобов дол, където откри откри спешен кабинет, забележете – една стая с кушетка, с един шкаф, без никакви лекарства, без никаква лекарска обезпеченост. Някъде тук трябва да се намери отговор и на въпроса: откъде и как ще плаща тези 100 лв., които обеща за дежурство на лекарите, които ще дежурят в тези спешни кабинети? Очаквах да се съдържа и отговор на въпроса: как ще функционират тези болници, които предстои да бъдат закрити, на които им са дава гратисен период, и откъде ще бъдат финансирани? Очаквах да намеря отговор на въпроса: как ще се постигне тъй лелеяното качество на медицинската помощ? Защото решенията, които предлага законопроектът, са точно в обратната посока – на преминаване от разрешителен на регистрационен режим на част от лечебните заведения

Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители! не съм от народните представители, които биха се посвенили да казват добри думи за предишни управления, независимо дали сме участвали в тях или не. Неведнъж е ставало въпрос колко важни реформи бяха осъществени в периода 1997-2001 г. През 1998 г. във връзка с реформите в здравния сектор тогавашното мнозинство прие Закон за лечебните заведения, който наред с решаването на редица въпроси, в един пункт отвори проблем, който стои като актуален и днес, 12 години след приемането на Закона за лечебните заведения. Имам предвид, че Законът за лечебните заведения, приет през 1998 г., отвори огромна пропаст между Медицинския университет и Университетската болница. За съжаление усилията на няколко мнозинства след това да се възстановят грубо разкъсаните връзки между университета и университетската болница дадоха само частичен резултат. И понеже този проект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения засяга проблема с университетските болници, аз се почувствах задължен предвид пряката кореспонденция на тези текстове със Закона за висшето образование да изразя следното становище. Смятам, че предложените изменения относно статута на университетските болници не покриват очакванията на медицинските университети, които през мандата на управлението на тройната коалиция – БСП, НДСВ и Движението за права и свободи, бяха събудени, да не кажа провокирани, от изключителната активност на колегата Лъчезар Иванов. Той даже предложи доста сериозни изменения в закона по посока на възстановяване на разкъсаната връзка между Медицинския университет и университетските болници, които като цяло бяха подкрепени от нас, и предполагам, господин Иванов, не ще го отречете. Категоричното ми становище е, че тези предложения, които стоят на вниманието ни днес във връзка с този проект за изменение на закона, не са в духа на идеите, които господин Иванов защитаваше през миналия мандат. Дори бих казал, че в този вид те вместо да подобрят разкъсаната връзка между университет и клиника, влошават положението. Имам предвид отмяната на разпоредбата, според която Министерският съвет по предложение на министъра на здравеопазването може да предостави на съответното висше медицинско училище правата на едноличен собственик на капитала на управление на държавните лечебни заведения, които са университетски болници, за срока на акредитационната им оценка. Не е нужно да бъда репликиран, за да се подчертае фактът, че тази разпоредба никога не е влизала в действие. Няма нито един случай, в който министър на здравеопазването да е предложил на Министерския съвет да предостави правата на едноличен собственик на ректора на Медицинския университет. Но твърдя, че това още не е основание тази разпоредба да отпадне, може пък новото мнозинство и новото управление именно защото са ново управление да се възползват от тази възможност и така би била в съзвучие с ангажиментите, които господин Лъчезар Иванов поемаше в предишни години. явно е, че не се върви в тази посока. При обсъждането на законопроекта в Комисията по образование и наука заместник-министърът на здравеопазването пое категоричен ангажимент, че на второ четене тези текстове ще се прецизират, включително може би по посока на отпадане от този законопроект, за да могат тези отворени въпроси да бъдат решени чрез евентуална промяна в Закона за висшето образование. Взех думата, за да кажа, че принципно подкрепям идеята да не направим поредната палиативна промяна в статута на университетските болници. Ясно е, че там има нужда от много по-сериозна, добре премислена реформа, която да има за цел, от една страна, не като самоцел, но все пак като необходимост да оптимизира мрежата от университетски болници, защото за съжаление създаването на университетски болници в България споделя един порок, по който е създадена и мрежата от висши училища в България. Онова, което в нормалния свят е факултет към голямо висше училище, в България е отделно висше училище; онова, което е просто една от клиниките към голяма университетска болница, в нашите условия е отделна университетска болница. Завършвам с това, че тези въпроси не могат да бъдат решени чрез Закона за висшето образование. И ще ви моля или да вървим към сериозни текстове на второ четене, които да решат проблема в неговата цялост, или тези текстове сега да отпаднат и да видим кога ще видят бял свят идеите ви може би за специален закон за университетските болници. Благодаря ви.

И тъй като знам, че Вие сте радетел за образованието и ние работихме, мога да кажа тук от тази трибуна, съвместно по Закона за университетските болници, той беше внасян три пъти. За хората, които не знаят, последния път той беше гласуван и беше одобрен. Искам да кажа, че се въздържахме от вкарването на самостоятелен Закон за университетските болници, тъй като искаме да има синхрон

е почти същият, по който ние с вас работихме. След проведени четири кръгли маси с ректорите на съответните висши медицински лечебни заведения достигнахме до пълен консенсус и мисля, че този закон също ще бъде внесен в пленарната зала. Надявам се на подкрепа от всички, тъй като ректорите, знаете, са хора, които са предимно в академичния свят и всички те пожелаха този закон. Надявам се, че когато дойде времето да се гледа в пленарната зала, ще имаме пълната подкрепа на политическа партия ДПС. ДПС. Взех тази реплика не за да Ви репликирам, а просто да изразя мнението си, че нямам отстъпление от позицията си и политическа партия ГЕРБ ще направи един специализиран закон. Благодаря ви. Благодаря. Други реплики има ли към изказването на господин Местан? Няма. Желаете ли дуплика, господин Местан? Не. Други желаещи за изказване по законопроекта? Заповядайте, имате думата.

Уважаема госпожо Михайлова, уважаеми колеги! Стана хубав дебат по един законопроект, който според мен като професионалист в тази област трябваше да се случи преди пет години. Защото Законът за лечебните заведения беше приет в 1999 г. Тогава стартира реформата, което е истинската дума, защото преминахме от едно планово държавно финансиране към финансиране, базирано на здравно осигуряване, структурите се нуждаеха от друга нормативна уредба и тя беше дадена през 1999 г. Какво налагаше сегашните промени? Най-вече това, че през годините законът не можеше да предвиди как ще се развива икономиката на България. Не можеше да предвиди как изцяло ще се развиват взаимоотношенията на пазара на болничната помощ и извънболничните услуги. Наистина случиха се добри неща след този закон, но се случиха и някои неща, които не даваха достатъчно добър ефект върху системата. Тези неща трябваше да бъдат направени преди пет години, когато се отчете категорично липсата на добра връзка между извънболничната помощ и болничните заведения. С преструктурирането на поликлиниките и изцяло преминаване на този вид извънболнична помощ извън болниците те не можеха да направят една добра колаборация между специалистите в болничната и извънболничната помощ. Казвам това, защото в законопроекта е предвидена възможността лечебните заведения за болнична помощ да могат да разкриват собствени структури за извънболнична помощ. За преждеговорившите, които казаха, че това е много лошо, трябва да кажа, че тази опция съществуваше и до момента, само че министърът на здравеопазването разрешаваше на собствените си лечебни заведения да разкриват такива структури, а за общинските лечебни заведения това правеше съответно принципалът или общинският съвет. Тоест това нещо съществува и в момента. Ние го вкарваме в закона и категорично изравняваме позициите между частна и държавна собственост, защото в момента никой не пречи на частните лечебни заведения за болнична помощ да разкриват подобни структури. Тоест ние не правим нищо лошо, а напротив, искаме да попълним малкия пропуск в Закона за лечебните заведения, приет в 1999 г., а именно връзката между пациентите и болниците да стане много по-здрава и много по-своевременна. Тези, които работят, знаят много добре колко по-лесно се осъществяват повторните амбулаторни прегледи след болнично лечение или дехоспитализация, както се изразяваме, когато има заведения за извънболнична помощ, разкрити към съответното лечебно заведение - пациентите не се разкарват нагоре-надолу по различни ДКЦ-та и медицински центрове, специалистите от болниците не бягат по най-различни кабинети и не се уговарят с пациентите кога ще ги намерят, просто по един определен график е ясно кога могат да бъдат намерени тези специалисти. Що се отнася за така наречената реформа, според голяма част от нашата опозиция, аз смятам и държа да кажа: ние не направихме никаква реформа. Ние просто изискахме нещо много просто и елементарно – четири основни критерия, които съществуваха, пак подчертавам, и до момента, с тая разлика, че редица болнични мениджъри ги пренебрегваха години наред. Какво се получи? Въведохме изискване за специалисти по съответна клинична пътека. Оказа се, че системата 30% от частните лечебни заведения и 50% от общинските лечебни заведения буквално се срути и, защото не можеха да отговорят на това законно и законно и почиващо на медицински стандарти изискване. Подчертавам, на медицински стандарти, не на административна приумица. Сега ние го вкарваме в закона и категорично казваме: да, трябва да има специалисти. Каква е тази болница, ако няма специалисти в себе си? Какво ще бъде? Някакъв друг орган, но не и болница. Казахме: искаме апаратура. Оказа се, че съвременната медицина е медицина на високите технологии и въобще на медицинското оборудване. Тоест, за да поставиш добра и качествена диагноза, от което ще последва добро и качествено лечение, трябва да разполагаш с необходимия диагностикум. Когато не можеш да поставиш диагноза, какво ще лекуваш? Напосоки, наслуки ще стреляме като ловец в тъмнината. Казахме, че трябва да има медицински стандарти. Как ще определим качеството с псевдоакредитациите, които се правеха през годините, които източваха болниците, създаваха хранителна среда за една бюрократична прослойка, до голяма степен приближена към управляващите към съответния момент? Идваха, правеха акредитация, даваха отлични оценки и си заминаваха. Голяма част от тия болници, които в момента изпитват затруднения, са получили много добра оценка – над четири. Тоест те са перфектни по тези акредитационни оценки, но се оказа, че не могат да работят. Парадокс! Какво казваме ние? Акредитацията не е задължителна. Който спази необходимите критерии за разкриване на лечебно заведение, базирано на тези четири основни макро критерии, разбира се, те в себе си включват много други под критерии, ще може да остане на пазара и да предлага качествена помощ. Да, ако иска да извършва дейност по обучение на специализанти, на студенти, той трябва да се акредитира задължително, за да докаже, че има необходимия ресурс за това нещо.

ги е достигнал. Петдесет общински болници са направили това. Тридесет и три – тридесет и четири други общински болници – в известна степен, и 30 болници въобще не са го направили. Сега им даваме възможност, ако могат да защитят критериите по две отделения, да останат и да работят с две отделения. Разбира се, това ще има своите последици по преструктуриране вече не само на персонала, но на материалната база, на обслужващите звена. Това е един сериозен процес. Даваме им възможност да имат допълнителни структури като отделение за долекуване и продължително лечение

Даваме тази възможност, така че когато настъпи момента на преструктурирането, лечебните заведения да имат нормативната база, така че те безболезнено да се трансформират и да продължат своята дейност там, където могат да бъдат полезни, а не където искат политиците. Нашата цел е здравето на пациентите, здравето на българските граждани. Нашата цел е не да съхраняваме структури заради самите структури. Това, което правим в момента, е насочено именно към българските граждани – да им дадем качествена, достъпна медицинска помощ, базирана на една адекватна нормативна уредба при ясни критерии и прозрачност на прилагането им. Що се отнася до диспансерите. Страхотен вой за нещо, което пак не се случва. Чухме думи „закриване”, „унищожаване”, „ликвидиране”, то не била съветска, то не била социалистическа система във Франция и т.н. До голяма степен диспансерите говорят. Кожно-венерологичните са изчерпали своето съдържание. Медицинската наука, достиженията във фармацията направиха така, че голяма част от кожно-венерологичните заболявания се лекуват в амбулаторни и домашни условия.

Ние им даваме възможност да продължат да съществуват като отделения към многопрофилните болници. Елементарно е за разбиране. Що се отнася до пневмофтизиатричните диспансери, там където те могат да защитят критериите за лечебно заведение от болнична помощ, ние им казваме: да, регистрирайте се като специализирани болници. Там, където не могат – да станат медицински центрове. Там, където не могат нито едното, нито другото, нека да се влеят в лечебните заведения към областните болници и да продължат да съществуват като отделения по фтизиатрия към съответната многопрофилна болница. Най-важният, според мен, проблем е погледът ни върху онкодиспансерите. Ние искаме да създадем наистина адекватна мрежа от заведения за борба с наистина едно от най-социално значимите заболявания, каквито са онкозаболяванията. Ако западният свят е постигнал едно повишаване на продължителността на живота с над 10 години спрямо българското, то е защото е овладявал сърдечно-съдовите и онкологичните заболявания. При онкоболници, защото те отдавна са се превърнали в такива, се извършва целият цикъл от издирване, регистриране, диагностициране, лечение, оперативно и след това последващо лъчелечение става в тези, така наречени засега, диспансери, но те всъщност изпълняват функцията на болници. Знаете колко много беше инвестирано през изминалите години от всички правителства – няма да ги цитирам дословно, защото най-вероятно не разполагам с пълния обем информация, но няма правителство, което да не се е окичило с апаратурата, която е закупило за онкоболниците и грижите, които е полагало за тях. Онколечението е изключително скъпо, тежко и продължително. Затова трябва да се грижи държавата. Ние искаме те да бъдат ясно отдиференцирани като субекти на болничния пазар и държавата да може да концентрира усилията там, за да постигне максимален ефект не при лечението, което в много случаи е закъсняло, а в превенцията и в своевременния диагностикум, защото това ще даде и по-добри резултати при терапията. И това правителство, както и предходните, не прави изключение. То също предвижда от еврофондовете да насочи над 40 млн. лв. за закупуване на съвременна терапевтична апаратура за онкоболниците. Някои казват, че много лесно се разкриват болници. Ами трябва да се разкриват, защото със сигурност ще има и такива, които ще се закриват. Ние сме демократично общество и трябва да дадем възможност на пазара да се появяват лечебни заведения и да изчезват такива и в същото време строго да следим потребностите на българското население да не страдат от това нещо, а, напротив, само да печелят. Защото в конкуренцията се ражда истината. Какво ще бъде, ако ние оставим 20 болници и кажем: това са болниците, няма да има други болници? Монополисти! Да, те ще бъдат наистина единствените, но дали ще бъдат най-добрите? Разбира се, те ще са и първи, защото няма с кой да се конкурират. Но само в условията на конкуренция ние можем да докажем коя болница е по-добра. Оттук отиваме към здравните карти. Ясни критерии – записани са, който иска, ще ги прочете, който е професионалист, ще разбере за какво става въпрос. Ние ще дадем възможност на всеки един регион на базата на достатъчно натрупани статистически данни да прецени какви потребности има населението на съответния регион. Ще бъдем изключително неточни, ако кажем, че за съответния регион това са заболяванията. Пациентите в България имат свободен достъп до всички лечебни заведения. От Бургас могат да отидат във Видин и обратно. Означава ли това, че ние ще наложим в една област да се лекуват само едни определени заболявания и по този начин ще кажем на пациентите: „Вие от Южна България няма да минавате Балкана.” и обратния вариант? Няма да стане. Затова здравната карта трябва да бъде максимално отворена така, че да даде възможност в съответните населени възможност в съответните населени места да бъдат разположени и базирани толкова лечебни заведения, колкото е необходимо, за да гарантират своевременно, достатъчно и качествено болнично лечение. Ние не искаме да закриваме лечебни заведения. Ние не искаме да игнорираме определени специалности, определени личности, но ние искаме, когато плащат, българските граждани да получават такава услуга, за каквато плащат. Нашите разчети в момента показват, че българското население при 8% заплаща за такъв болничен и извънболничен ресурс, който съответства на около 80% от качеството и услугите, които получават западните граждани при 12% здравна осигуровка. Страшното е, че в момента тези пари се използват неефективно, нерационално и ние искаме да въведем ред и в това отношение. Най-вероятно това ще стане с последващи законодателни промени, както и с действия от страна на изпълнителната власт в лицето на Министерството на здравеопазването. Със сигурност има какво да се желае между първо и второ четене на този законопроект. Самите ние също сме достатъчно критични към него, чуваме не само политиците отляво, които са наша опозиция и задължително трябва да бъдат критични,

запълнени със следващите елементи, които ще бъдат открити, така и тук да изчистим някои от нещата, които пораждат спорове и съмнения, така че на второ четене ние да имаме наистина едни работещи промени в Закона за лечебните заведения. Да се даде спокойствие на болничната

на госпожа Манолова. Да, имаше такава идея, защото очаквахме, че „Спешна помощ” няма да покрие евентуалния натиск от отпадането на определени лечебни заведения и няма да може да се справи с транспортирането на пациентите от отпадащите лечебни заведения към областните болници. Оказа се, че „Спешна помощ” засега се справя много добре, защото среднодневно се налага да транспортира 3-4 остри и спешни случаи, които наистина се нуждаят от болнично лечение. Това не трябва да ни успокоява, напротив, ние трябва непрекъснато да следим пулса на патологията в тези населени места, в които ще отпаднат или вече има отпаднали болнични заведения, защото е много трудно стереотипът на едно население, което години наред е имало до себе си едно заведение за болнична помощ, да го трансформираш в друг вид стереотип – да очаква и да има нагласата, че ще има подобен вид помощ на друго място. Ние сме отговорни не само като политически лица, а и като лекари, като хора, така че в никакъв случай няма да позволим

Не виждам. Закривам дискусията. Призовавам народните представители, които не са в залата, да влязат, предстои гласуване на много важен законопроект.

Поставям на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, № 002-01-5, внесен от Министерския съвет на 11 януари 2010 г. Гласували

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми народни представители, гласувах „против” този законопроект, тъй като той сериозно задълбочава основния проблем пред здравеопазването, а той е достъпът на гражданите до надеждна медицинска помощ.

Ако предпочитате, д-р Цеков, с уважение към Вашата компетентност, но явно е, че Вие сте тръгнали към орязването на парите за болниците без да знаете какво ще се случи. Този законопроект, който сега ни предлагате, не дава никакъв отговор на въпроса, който тревожи цялото общество. По медиите изобилстват материали не за измислени, а за напълно реални протести и тревоги на хората и няма дума за онова, което беше поето от министър-председателя – идеята, която Коалиция за България предложи, да има именно защитени болници. Д-р Цеков, Вие въведохте понятието „пазар”, „пазар на здравни услуги”, очевидно е, че Вие базирате Вашата представа за реформата именно на търговския принцип, а именно този принцип ние оспорваме категорично, защото считаме, че здравната услуга е преди всичко право. Право, което държавата е длъжна да гарантира. Тъй че всички обяснения, които дадохте, само засилиха у мен впечатлението, че политиката, която Вие ще провеждате, ще бъде обратна на онази, която е необходима. Господин Иванов ни призова към консенсус по този въпрос. И той е прав. В началото на изказването си каза, че обсъждаме един изключително съществен законопроект.

Миналото Народно събрание прие единодушно Декларация за социално значимите болести. Там имаше друг подход към работата с опозицията, така че първата крачка, господин Иванов, е да промените отношението си към опозицията.

Предстои да изслушаме доклада на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм, който ще бъде представен на вниманието ни от народния представител Иван Иванов.

уважаеми колеги! Преди всичко позволете ми да направя процедурно предложение за допускане в залата на следните длъжностни лица от Патентното ведомство, а именно: госпожа Маргарита Иванова Недялкова-Мечева – заместник-председател на Патентното ведомство; госпожа Марияна Цвяткова – директор на дирекция „Правно осигуряване, международно правоприлагане и спорове”;

Уважаеми народни представители, действително дебатът беше доста задълбочен и продължителен

Максималният срок, който разрешава законът, тоест три седмици. на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения с допълнителен триседмичен срок.

„ДОКЛАД от Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм относно Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения, приет на първо гласуване на 13 януари 2010 г.

гласуваме предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за §1.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2: „§ 2. Член 5 се изменя така: 3. вид и тип на марката; 4. данни за претендиран приоритет – номер, дата и страна на първоначалната заявка, както и данни за изложбен приоритет, ако се претендира такъв; 5. списък на стоките и/или услугите, за които марката е заявена или регистрирана, и номера на класа по Международната класификация; 6. номер на официалния бюлетин на Патентното ведомство и дата на публикация на заявката; 7. регистров номер и дата на регистрация; 8. номер на официалния бюлетин на Патентното ведомство и дата на публикация на регистрацията; 9. срок на действие на регистрацията; 10. незащитими елементи; 11. защитени цветове; 12. име и адрес на заявителя, съответно притежателя, на марката; 13. име и адрес на представителя по индустриална собственост, когато е упълномощен такъв; 14. подновяване на регистрацията; 15. правен статус на марката; 16. правен статус на марката; 16. данни за подадена опозиция – дата на подаване, лице, подало опозицията, и влязло в сила решение по опозицията; 17. данни за образувани производства за отмяна или заличаване регистрацията на марката – датата на подаване, молител, влязло в сила решение; други данни – промяна на името и/или адреса на притежателя на марката, прехвърляне на правото върху марка, договорна лицензия, обезпечение, особен залог, несъстоятелност.” Няма желаещи за изказвания. Подлагам на гласуване редакцията на § 2 по предложението на комисията.

Държавният регистър на географските означения се води и поддържа от Патентното ведомство и съдържа: 1. географското означение и указание за вида му – наименование за произход или географско указание; 2. номер на заявката и дата на подаване; 3. регистров номер и дата на регистрация; 4. номер на класа и списък на стоки и класове по Международната класификация; 5. име и адрес на ползвателя/ползвателите; 6. име и адрес на представителя по индустриална собственост, когато е упълномощен такъв; 7. описание на границите на географското място, на установените качества или особености на стоката и връзката им с географската среда или с географския произход; 8. номер на официалния бюлетин на Патентното ведомство и дата на публикация на регистрацията; 9. правен статус на регистрацията; 10. промяна на име и/или адрес на вписван ползвател.”

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7: „§ 7. § 5: „§ 5. Член 7 се изменя така: „Чл. 7. Държавните регистри по чл. 5 и 6 са публични и се публикуват на интернет страницата на Патентното ведомство. Те се водят на хартиен носител и на електронна база данни, управлявана от информационна система. Всяко лице може да иска справка или извлечение от съдържанието им.”

създава се нова т. 9: „9. марка, която съдържа знаци, емблеми или гербове, различни от тези, обявени по чл. 6 ter от Парижката конвенция, и представляващи особен обществен интерес”; в) досегашната т. 9 става т. 10; г) създава се нова т. 12: „12. марка, която се състои изключително от заявено или регистрирано географско означение, действащо на територията на Република България или от негови производни;” д) създава се т. 13: „13. марка, която съдържа заявено или регистрирано географско означение, действащо на територията на Република България, или негови производни, когато заявителят не е вписан ползвател на географското означение.”

текстът преди т. 1 се изменя така: „Когато е подадена опозиция съгласно чл. 38б, не се регистрира марка:”;

марка с по-ранна дата на подаване на заявката или с по-ранен приоритет, регистрирана по реда на този закон; 2. заявена марка с по-ранна дата на подаване или с по-ранен приоритет, ако бъде регистрирана по реда на този закон; 3. марка, регистрирана по реда на Мадридската спогодба или Протокола, с по-ранна дата на регистрацията или с по-ранен приоритет и с признато действие на територията на Република България; 4. марка, регистрирана по реда на Мадридската спогодба или Протокола,

за територията на Република България, признато по реда на Регламент (ЕО) № 207/2009, ако бъде регистрирана по реда на този регламент; марка, която е общоизвестна на територията на Република България към датата на подаване на заявка за марка, съответно към датата на приоритета.” 3. Създават се ал. 5 и 6: „(5) При опозиция, подадена от действителния притежател на марка, не се регистрира марка, когато е заявена от името на агента или представителя на действителния притежател без негово съгласие. (6) При опозиция, подадена от действителния притежател на нерегистрирана марка, която се използва в търговската дейност на територията на Република България, не се регистрира марка,

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12.

се изменя така: „Чл. 22а. (1) Правото върху марка може да бъде обект на обезпечение по предявен или бъдещ иск. Съдът по искане на заинтересованата страна, без да уведоми ответната страна, допуска и някоя от следните обезпечителни мерки: 1. забрана за използване на правата върху марката от притежателя или лицензополучателя; 2. забрана за разпореждане с правата върху марката от притежателя или лицензополучателя на изключителна лицензия. (2) Налагането на обезпечителна мярка по ал. 1 се извършва незабавно от съдебния изпълнител въз основа на обезпечителната заповед на съда. съда. (3) Съдебният изпълнител налага обезпечителна мярка по ал. 1 чрез изпращане на съобщение за налагането й до притежателя на марката. (4) Допуснатото от съда обезпечение се вписва в Държавния регистър на марките по искане на една от страните по иска. Искането трябва да съдържа данни за притежателя на марката и за лицето, в чиято полза е допуснато обезпечението, данни за марката и за обезпечителната мярка. Към искането се прилага документ, с който е допуснато обезпечението. (5) Обезпечението по ал. 1 - 4 има действие по отношение на притежателя на марката или лицензополучателя на изключителна лицензия от датата на получаване на съобщението за налагане на обезпечителната мярка, а по отношение на третите лица – от датата на вписване на обезпечението в Държавния регистър на марките.” Има ли становища? – Не. Подлагам на гласуване § 11.

които не са упражнили правото си да подадат опозиция по чл. 38б или опозицията им е отхвърлена като недопустима; 2. по т. 3 и 4 – от действителния притежател на марката; 3. по т. 5 – от притежателя на по-ранното право;

останалия състав на Народното събрание? Не виждам. Подлагам на гласуване § 15 по предложението на комисията.

Комисията подкрепя последователно текстовете на вносителя за параграфи 16, 17, 18, 19, 20 Гласуваме параграфи 16, 17, 18, 19, 20 и 21.

така: „(1) В тримесечен срок от приключване на формалната експертиза или от публикацията на международната регистрация в официалния бюлетин на Патентното ведомство се извършва експертиза по чл. 11.” 2. Алинеи 3 и 4 се изменят така: „(3) Когато марката съдържа елемент, който няма отличителни белези, когато включването на този елемент в марката може да породи съмнения относно обхвата на закрила на марката, може да се изиска като условия за регистрацията на марката заявителят да декларира, че той няма да се позовава на изключителни права по отношение на този елемент. елемент. (4) Когато в срока по ал. 2 заявителят не отговори, не направи основателни възражения и/или не ограничи списъка на стоките или услугите, се взема решение за пълен или частичен отказ. При частичен отказ заявителят може в двумесечен срок от получаване на решението или в производството по жалба срещу решението да подаде молба за разделяне на заявката.”

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 24: „§ 24. Създава се чл. 37б: „Публикация на заявката

Публикацията се извършва в едномесечен срок след приключване на експертизата по чл. 37 или след влизане в сила на решението по чл. 37, ал. 4. ал. 4. (2) Публикацията съдържа входящия номер, датата на подаване и приоритета, когато такъв е претендиран, данни за заявителя, данни за представителя по индустриална собственост, когато има такъв, вида на марката, изображението на марката, класовете и списъка на стоките и услугите, за които е заявена. (3) Международните регистрации, по които Република България е посочена страна, се публикуват в официалния бюлетин на Патентното ведомство в едномесечен срок от уведомяването на ведомството за международната регистрация. (4) Заявката не се публикува, когато: 1. е оттеглена съгласно чл. 38, ал. 1; 2.

§ 26 се създават нови норми, достатъчно обемни, и ще прехвърлим времето, определено ни по правилника, а знаете, че има заседания на постоянни комисии. Съобщение за парламентарен контрол на 26 февруари 2010 г., петък. Започваме в 9,00 ч. с изслушване на министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков относно последните публични изявления на министъра по повод намеренията на правителството за бъдещето изграждане на АЕЦ „Белене”. В 11,00 ч. – отговори на въпроси и питания. Първи ще отговаря заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов на въпрос, поставен от народния представител Антон Кутев, и на питане от народните представители Яне Янев и Тодор Великов. Следва отговор на заместник министър председателя и министър на финансите Симеон Дянков на два въпроса от народните представители Георги Пирински и Мартин Димитров. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков ще отговори на пет въпроса: от народните представители Мартин Димитров – три въпроса, Драгомир Стойнев и Петър Курумбашев, и на питане от народните представители Яне Янев и Цветан Цветанов. Четвърти по ред ще отговаря министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев на два въпроса от народните представители Любомир Иванов и Петър Мутафчиев и на пет питания от народните представители Димчо Михалевски – две питания, Венцислав Лаков, Йордан Бакалов, Иван Костов и Иван Иванов – общо питане. Пети по ред ще изслушаме министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов, който ще отговори на два въпроса от народните представители Драгомир Стойнев и Цветан Костов. Министърът на отбраната Аню Ангелов ще отговори на въпрос от народния представител Кирчо Димитров. Министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов ще отговори на въпрос от народния представител Михаил Михайлов. На основание чл. 83, ал. 3 и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание отлагане на отговори със седем дни са поискали: - заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков на четири въпроса от народните представители Михаил Миков, Анна Янева и Румен Такоров, Корнелия Нинова, Пламен Орешарски и Пенко Атанасов; министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев на въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов; - министърът на отбраната Аню Ангелов на въпрос от народния представител Димитър Карбов; - министърът на здравеопазването Божидар Нанев